Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За втори път в рамките на две години ГЕРБ предизвиква криза в БНР. За втори път една от последните останали свободни медии е хвърлена в хаос, а директорът Андон Балтаков поиска да бъде освободен от поста си, защото Министерството на културата изключително арогантно не се е съобразило с предложенията на хората от Радиото за промените в Закона за радиото и телевизията. Това вече е целенасочена атака срещу БНР. На Боил Банов явно БНР му пречи, защото няма как по друг начин да си обясним явното пренебрегване на позиции и тоталното неглижиране на медията на професионалистите. Още по-смущаващ е фактът, че с промените в Закона за радиото и телевизията буквално се слага намордник на БНТ и БНР. Излъчването на тишина в ефир вече получава юридическа маска и се превръща в правителствена цензура. Ние не приемаме отмяната на фонд „Радио и телевизия“ в скандалните Ви промени. Това е пети опит за премахването му. Според новата Ви идея СЕМ става администратор на парите за БНТ и БНР. Така давате власт на един орган, който отдавна блести със своята некомпетентност и завидно слагачество. Промените в този закон се извършиха абсолютно на тъмно, непрозрачно, а работната група по него заседаваше в условията на абсолютна секретност. Така и никой не разбра кой е автор на предложенията, какво се цели с тях и какво е мнението на журналистическата гилдия? Точно този стил на работа и управление е генератор на кризите в обществените медии. Още по-арогантен е фактът, че властта си позволява и да фалшифицира мотивационното писмо на директора на БНР, писано за друг законопроект, като го пришие към собственото си недоносче. Как да наречем това? Това е пълно обсебване на БНТ и БНР за интересите на управлението. БСП винаги е стояла на диаметрално противоположна позиция. Още преди две години имахме предложение, което да направи фонд „Радио и телевизия“ наистина работещ, за да гарантира реалната независимост на БНТ и БНР от властта. Това предложение обаче така и не стигна до пленарната зала. Ние сме били критични към действията на Андон Балтаков, към СЕМ и към всеки друг, който си е позволявал да нарушава принципите на свободата на словото. В случая обаче категорично се присъединяваме към искането за оставката на Боил Банов. Той отдавна е изгубил доверието на българското общество. Своята отговорност трябва да носи и всеки, който е взел участие в този процес на тъмно по овладяване на националните медии от силните на деня и слагането на маска на свободното слово. Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в тях, както и с цялото българско общество! Благодаря. Заповядайте, господин Биков – декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не приемаме по никакъв начин обвиненията, че върху БНР е оказван политически натиск и че изобщо е имало симптоми за такъв в последната година. В случая става въпрос за нещо, което вероятно нито Вие, нито господин Балтаков разбирате. Става въпрос за законодателен процес. Беше сформирана работна група, както знаем, която не е тайна. В нея участват представители на всички медии, на организации, които са свързани с медиите. В интерес на истината тази работна група изработи закон в почти пълен консенсус. На второ място, разбира се, този закон, изготвен от работната група, е представен на обществено обсъждане в момента. След като мине общественото обсъждане, той ще бъде представен в Народното събрание, където ще има първо четене, между първо и второ четене могат да бъдат вкарвани различни промени и след това ще има второ четене. Така че ние по никакъв начин не приемаме ултиматуми от когото и да било в този момент, защото законодателният процес все още е в своето начало. Доколкото разбираме, генералният директор на БНР е възмутен от това, че от Законопроекта са отпаднали предложенията за увеличаване на мандатите на генералните директори на БНТ и БНР и възможността

протестите и политическия натиск, който оказа „Демократична България“ и другите протестиращи, включително и БСП пред БНТ. Когато господин Вежди Рашидов внесе тези две предложения, тогава протестиращите отидоха пред БНТ и започнаха да протестират срещу тези две предложения. Причината ние да ги оттеглим не е, защото смятаме, че те са неразумни. Напротив, те дават повече свобода на тези медии и на техните ръководства. Ние ги подкрепяхме и заради това господин Рашидов ги внесе. Защо Вие протестирахте пред сградата на БНТ, когато те бяха внесени?! Това не мога да разбера! Защо господин Балтаков тогава не излезе да каже, че предложенията всъщност са разумни? Тогава бяхме обвинени в това, че искаме да превземем БНТ, че искаме да наложим цензура на БНТ, без никой да се съобрази, че тези промени засягат както БНТ, така и БНР. Сега ли стана ясно това?! Затова ние оттеглихме тези предложения. Аз смятам, че те не бива да бъдат приемани, докато не дойде нова конфигурация в този парламент. Може би Христо Иванов трябва да ги прокара, защото той се явява човекът, който отговаря за медиите и за свободата на словото в България! Неговата партия всеки ден е пред БНТ и оказва политически натиск върху тази телевизия! Неговата партия е тази, която казва кой прави цензура и кой не прави! Доколкото виждам, Вие също се присъединявате към този въпрос. По отношение на фонд „Радио и телевизия“. Колеги, и нека всички да го знаят, този фонд никога не е работил! Този фонд никога не е работил! Защото, ако трябва да работи, трябва да се събира такса от българските граждани – така е предвиден и замислен. Вашето предложение държавата да не дава парите на СЕМ – той да работи с тях, и през СЕМ да не минава финансирането на обществените медии, а да минава през този фонд. Просто да създадем още един орган, който да администрира обществените медии. Аз не мисля, че това би променило радикално нещата, освен че ще назначим още една администрация, която да се занимава с тези въпроси. Заради това ние не сме приели това Ваше предложение, но дебатът, повтарям, тепърва започва. Ако някой иска да подава оставка, нека да я подава – това е негов личен акт, но ние не приемаме обвиненията, че този закон е направен на тъмно. Най-малкото опровержение за това е, че той е качен един месец по-рано на сайта за обществено обсъждане и че благодарение на това всеки от нас може да изкаже своята позиция още преди да е влязъл в парламента. Смятам, че е крайно неуважително към всички, участвали в написването на този закон, а, повтарям, те са основно представители на обществените медии, разбира се, и на държавните институции, в това число и на Министерството на финансите, и на Министерството на културата. Едните, защото отговарят за финансирането на медиите, защото отговарят за възможността тези медии да работят нормално. Смятам, че подобни внушения няма да допринесат да изработим един добър закон. Основната цел на този закон беше да гарантира и това, че двете медии няма да изпадат в подобно унизително състояние да бъдат обявявани почти във фалит, както се случва в момента. и БНР върви в една дългова спирала през последните години, не в рамките само на сегашния директор. Това беше причината изобщо да се занимаваме с този закон. Беше свършена немалко работа. В този закон ние не просто осъвременяваме начина, по който да функционират обществените медии, а до голяма степен синхронизираме финансирането на българските обществени медии с финансирането на европейските обществени медии. Този дебат се нуждае от сериозен подход, а не от революционен патос. По никакъв начин – в това съм абсолютно сигурен, експертите ще го потвърдят, този закон не засяга свободата на словото. Аз искам да видя кога господин Балтаков ще каже, че той е бил притискан по какъвто и да било начин, от когото и да било политик от управляващото мнозинство, след като се говори по този начин?

Ние не сме направили нищо, за да спрем това, въпреки че част от водещите на БНР излизат от рамката на Закона, който ги задължава да не правят политически коментари в рамките на своите предавания, а само да задават въпроси. Нямаме нищо против това! Ако някой има претенции към нас, нека да излезе и да говори конкретно – да каже кой депутат от ГЕРБ, кой политик от ГЕРБ или от „Обединени патриоти“

те стоят пред БНТ преди „Панорама“, за да казват кой може да гостува там и кой не може, какви въпроси трябва да се зададат и какви не трябва, кого да питат и кого да не питат. Ние не стоим нито пред БНТ, нито пред БНР. Това, което смятаме да направим, е да им осигурим възможност да функционират нормално и да запълват онова пространство на свободното слово, което е останало опразнено от частните медии, които имат съвсем други проблеми. Надявам се да успокоим страстите и в името на това да имаме нормално функциониращи обществени медии, да постигнем и съгласие по този закон, защото такива закони е добре да бъдат приемани с консенсус. А този закон има целия потенциал да бъде приет консенсусно, защото е разумен! ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков. Декларация от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“. Господин Симеонов, имате думата. Уважаеми колеги народни представители, да Ви предложа нещо по-позитивно. На 15 септември 2016 г. 43-тото народно събрание прие Решение за определяне на първия и единствен до днес Ден за дружба и приятелство с друга държава. Това е Унгария, а Денят е 19 октомври, в който честваме великия български светец св. Йоан Рилски Чудотворец, а седмица по-късно, същия месец на 2016 г., унгарският парламент стори същото. Датата свързва двете държави поради мястото, което заема св. Йоан Рилски в историята на България и Унгария. През 1183 г. при поредната Унгарско-византийска война унгарският крал Бела III превзема Средец, днешна София, и отнася мощите на св. Йоан Рилски в тогавашната столица на Унгария Естергон. Според летописците мощите на светеца извършват редица чудеса, включително причиняват онемяване на католическия епископ, позволил си да оспори светостта на св. Йоан Рилски. Впечатлен и обезпокоен от това чудо, крал Бела III нарежда мощите на светеца да бъдат върнати със специална делегация четири години нашите държави отбелязват подобаващо този голям за нас празник. Трябва да признаем, че той не бе иницииран по идея на българските или унгарските политици, а на сплотената и патриотична българска общност в Унгария. Тя преодоля границите, бюрокрацията и направи невъзможното наследниците на българските градинари от XIX век да реализират своята стара мечта. Тази година Денят на българо-унгарската дружба бе честван на ротационен принцип в Унгария, но въпреки ограниченията на пандемията бе увенчан от редица значими мероприятия. България бе представена от скромна парламентарна делегация. Денят започна с посещение на обновения и разширен със средствата на Унгария и България български културен дом, след това последва литургия в българската църква „Св. св. Кирил и Методий“. След службата в двора на църквата бе открит паметник на митрополит Борис Неврокопски, положил началото на църковното дело и на първия камък на църквата в Будапеща през 1931 г. Митрополит Борис Неврокопски е един истински мъченик на Христовата вяра, убит от комунистическата власт в България през 1948 г. На откриването на паметника присъстваха, забележете, държавните секретари на Унгария – Миклош Шолтес и Тамаш Менцер, министри, заместник-омбудсманът, депутати и представители на политическия елит. Господин Шолтес и господин Менцер изнесоха кратки речи, посветени на историческите корени на българския и унгарския народ, и дадоха висока оценка на изключително дейното самоуправление на българското малцинство, ръководено от представителя в унгарския парламент господин Симеон Варга, доктор Данчо Мусев – председател на Българското републиканско самоуправление, и господин Димитър Танев – председател на Българското дружество в Унгария. Веднага след това българската делегация бе посрещната в унгарския парламент от заместник-председателя на парламента на Унгария – господин Ищван Якаб. Той даде официален обяд, на който бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с членството на България и Унгария в Европейския съюз, бяха споделени общите еднакви позиции по ограничаване и недопускане на мигранти и бежанци на териториите на двете държави, както и бяха обсъдени опитите за налагане на чужди и неолиберални идеи от европейските институции, свързани с прокламираните от Истанбулската конвенция еднополови бракове, джендър идеология, прикрити под така нареченото върховенство на закона. По-късно делегацията бе поканена на заседание на унгарския парламент, което започна с поздравително слово на неговия председател господин Ласло Кьовер по случай 19 октомври – Денят за приятелство между България и Унгария. След това думата бе дадена на представителя на българското малцинство и на парламентарния наблюдател господин Симеон Варга, който поздрави на български език парламента и нашата делегация. Думата бе дадена и на държавния секретар господин Миклош Шолтес, който изтъкна значението и приноса на българската общност за историята и за съвременната политика на Унгария, като отправи специална благодарност към българската държава. В ложата на българската делегация дойде лично министър председателят на Унгария господин Виктор Орбан, който ни поздрави с празника и отправи топли пожелания към целия български народ. На 19 октомври в Националния музей на Унгария министърът на външните работи на Република България госпожа Екатерина Захариева връчи една от най-високите награди на Министерството на външните работи – златен почетен знак, на ръководството на българската общност господин Симеон Варга, доктор Данчо Мусев и господин Димитър Танев, както и на дългогодишния преподавател Светла Кьосева. В двора на Музея бе открита изложба на българската азбука. Въпреки

за който основен принос има българската общност в Унгария, която столетия поддържа връзките и любовта си към България и която основателно може да счита 19 октомври за свой празник – празник на българите в Унгария. За съжаление, българската държава все още е длъжник на нашите сънародници, които получават по-голяма политическа и финансова, подчертавам, финансова подкрепа от унгарското правителство, отколкото от България. Затова декларираме, че ние от „Обединени патриоти“ ще продължим родолюбивото си дело за подпомагане на българската общност в Унгария и ще работим за защита на интересите и правата на всички наши сънародници зад граница. Да пребъде Денят за дружба между българския и унгарския народи! Благодаря Ви. Ще Ви запозная с едно съобщение: Днес, 22 октомври 2020 г., е постъпил и ще бъде изпратен на народните представители Общ проект на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на териториите, приети на първо гласуване на 22 октомври 2020 г. Проектът е изготвен от Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

относно структурирането на дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с

На питането на народните представители е отговорено в заседанието на 16 октомври 2020 г., петък. На същото заседание 54 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането, заедно с Проект на решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 16 октомври

господин Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги! Предметът на обсъждане, който днес ни събира в тази зала, е поставен отдавна – преди повече от шест месеца, от цялата българска нация, а и от обществото в света като цяло. Явлението – да го наречем така условно, COVID-19, поставя отпечатък върху целия свят не само в здравен аспект. То се отразява с изключителна сериозност на всички сфери на икономическия и обществен живот, влияе сериозно върху психо-социалния климат, и буквално на всички страни в света. Поради всички тези причини напълно неразумно е да се правят призиви да не се „политизира“ проблемът COVID-19. Всяко държавническо решение отразява на практика виждането на управляващите в решението на всеки проблем, свързан с тази пандемия, а това безспорно е политика. Затова днес, събрани тук, се надявам да очертаем задачите на национална здравна политика, която ще даде своето отражение върху всички страни от живота на нацията. За да бъдем точни в своите разсъждения, на първо място, трябва да определим от чисто медицинска гледна точка характеристиката на тази инфекция, нейните цели, тоест таргети сред населението, нейната виролентност, палитри на клинична изява и безспорно нейната смъртност. От началото на пандемията вече са събрани достатъчно много данни и характеристики, които определят отношенията на медицинската наука към този вид инфекция. държим да отбележим, че още от самото начало в Народното събрание бе постигнат консенсус по отношение на значимостта на проблема, като държим да подчертаем, че именно благодарение на „БСП за България“ бяха определени точните параметри на въведеното извънредно положение и необходимостта всички тези мерки, свързани с него, да бъдат гласувани от българския парламент. Концентрирайки се върху медицинските аспекти на политиката за овладяване на явлението COVID-19, следва да бъдат разгледани няколко особено важни аспекта. На първо място противоепидемичните мерки, включващи граничен контрол, придвижване на територията на страната и в рамките на населените места, определяне на възможности за контакти на обществени места, правила за карантиниране. На второ място, медицинското ешелониране на съмнителни пациенти или с доказана ковид инфекция, което включва: участието на болничната мрежа и на различните видове болници; готовността на мрежата от инфекциозни отделения в страната за посрещане на проблема; мястото на стратегическите болници в решаването на проблема; участието на общопрактикуващите лекари в медицинския триаж; значението и ролята на здравните инспекции при определяне на пътя на предполагаемия пациент до окончателното изясняване на неговия клиничен статус; създаването на диагностична мрежа от лаборатории, която максимално бързо да участва в изясняването на статуса на съмнителните пациенти; и не на последно място, решаването на проблемите на пациентите с хронични заболявания. На трето място, което се оказа най-важното през последните дни – мерките за защита на медицинския персонал при работа в епидемична обстановка, включващи: разпределение на участниците в лечебния процес с оглед недопускането на кадрови дефицит; векторизиране на пациентопотока в лечебните заведения, с оглед на минимални рискове както за пациентите, така и за персонала; наличие на достатъчно и ефективни предпазни средства. Разглеждайки всички тези аспекти на медицинската дейност, определено трябва да кажем, че институциите безспорно положиха сериозни усилия. В началото на съществуването на проблема БСП обърна внимание, че в страната е създаден план за действие в подобни пандемични състояния на Министерския съвет – още през 2006 г., препотвърден след 10 години, който определя необходимостта от създаването на Национален комитет с председател заместник-председателят на Министерския съвет, и участници заместник-министри от всички министерства. За съжаление, неясно защо в самото начало бе създаден така нареченият Национален оперативен щаб, който буквално изтика пред нацията няколко отговорни и ентусиазирани лекари, които обаче бяха принудени да отговарят на въпроси от обществен интерес, които далеч надхвърляха техните възможности. Известно е какво се случи. Сега с идването на есента нещата се фокусираха върху други личности – без обаче практически Министерският съвет, който е отговорен за оперативното управление на страната, да създаде орган, който да има реален план и да осъществи този план в действие, с оглед да бъдат решени както здравните, така и множеството други проблеми на нацията, и най-вече – да бъде постигнат ефектът на консолидиране на нацията в такъв сериозен исторически момент. Вместо всичко това

Някои от тях станаха обект на присмех от страна на нацията, други влязоха трайно в народното творчество под формата на анекдоти, но окончателният ефект е далеч по-негативен. Нацията определено бе заредена с недоверие към такъв вид управленски решения и това е една от основните причини за сериозното напрежение, което се усеща в момента. Един от основните въпроси, на който бихме искали да чуем отговор от професор Ангелов, е защо подписаните от почти всички европейски държави препоръки за движение на хора в условията на пандемия не бяха подписани от Република За всичко това ще имаме време да дискутираме в следващите минути, като целта на тази дискусия – надявам се, е да не се замеряме със сакрални обвинения, христоматийни определения, а действително да проведем сериозен дебат и вземем решение в интерес на българската нация. От повече от 24 часа, професор Ангелов, в общественото пространство се появява информация за идеята сега пък за създаване на логистичен щаб. Предложението на БСП е ясно и точно: нека се придържаме към доказали се държавнически решения, за да бъдем максимално полезни точно в този момент на нашите граждани. Благодаря Ви, господин Председателстващ.

Ще Ви напомня разпределението на времето. Времето е точно 60 минути. Съгласно чл. 105, ал. 2 от Правилника отделните парламентарни групи са разпределени, както следва: Политическа партия ГЕРБ – 20 минути; „БСП за България“ – 17 минути; „Движение за права

Откривам разискванията – имате думата за изказвания. Заповядайте,

Днес разискваме най-важната тема – пандемията от COVID-19, как държавните и обществените институции се справят и какви мерки са взели и прилагат? Можем да говорим много, но поради ограниченото време искам да се спра на два проблема. Първият проблем е с кадрите. Това е най-важният и основен проблем. Той има много измерения, но моралът на медицинските специалисти е на първо място. Колко са заразените медици и с каква клинична симптоматика са никой не знае, защото те остават на поста си с цената дори и на живота си. Въпросът е: заслужена ли е саможертвата на българските медици в условията на небивала пандемия? Осъзнава ли я обществото и подкрепя ли ги? Определено считам, че в това отношение държавните институции са в дълг към медиците от всички категории. Дебатът се върти около жалките 1000 лв., за получаването на които Вие поставихте доста спорни условия, практически трудно изпълними. По този начин изправяте тези колеги срещу другите, които всеки ден многократно се срещат с пациенти, суспектни на Коронавирус-19 в дома на пациентите, в линейката, в кабинета на общопрактикуващия лекар, в болниците и медицинските центрове, в аптеките и денталните кабинети, но не отговарят на Вашите условия за получаване на мизерното допълнително възнаграждение. Вие съзнавате ли, че те доброволно поставят на риск здравето и живота си – своя и на своите семейства, и в не малко случаи губят тази битка? И един парадокс – след множество дежурства, практическо карантиниране на работните си места и крайно изтощение в края на месеца медиците се връщат вкъщи с по-малко пари, отколкото преди пандемията. И друг парадокс здравни инспекции получават различно възнаграждение от другите си колеги. Те на три месеца получават допълнително възнаграждение – последното, което са получили през месец юли. Имаме информация, че с Ваше писмо достигналите 80% от това допълнително материално стимулиране няма да получат повече, и то във времето на втората вълна на епидемията от COVID 19. А COVID-19 не пита какъв служител си – държавен или обикновен служител в РЗИ. Вторият въпрос е за противогрипните ваксини, господин Министър. Миналата седмица на наши въпроси Вие неколкократно отговорихте, че въпросът е предвиден и необходимите ваксини ще бъдат доставени в срок. От 180 хиляди вчера в аптечната мрежа бяха доставени 70 хиляди, а вече сме свидетели на истерия. В аптеките е ад. Все повече са предписаните от лекарите случаи с необходимото ваксиниране. Мотивирани от социалните мрежи значителен брой български граждани са решили да се ваксинират, а достатъчно ваксини няма. Във връзка с това Ви моля, господин Министър, да направите всичко необходимо за доставяне на необходимото количество противогрипни ваксини в страната. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Тимчев. Реплики? Няма. Продължаваме с изказванията. Заповядайте, господин Тасков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги,

обаче, че имаме един много по-голям общ проблем както за всички нас като евентуални пациенти, така и за тези, които сме лекари, а именно: готова ли е здравната система на България да отговори на това предизвикателство? Има ли страната ни план за работа и за развитие на системата в извънредна ситуация? Знаят ли хората какво да правят при симптоми на вируса и какъв е пътят им до здравна помощ при необходимост от лечение? Виждаме, че зачестяват случаите на пациенти, буквално разкарвани по лечебните заведения и отказан им прием. Зачестяват и случаите на липса на добра комуникация между лечебните заведения. Други от хората поради страха от карантината, а това е свързано с това да не си загубят доходите, или поради липса на финансова възможност да бъдат тествани, крият за състоянието си. В кризата броят на здравнонеосигурените нараства застрашително. Имаме ли план как ще бъдат лекувани тези хора и кой ще заплаща лечението им? За лечебните заведения. Имах възможността на 30 юли от тази трибуна да заявя, че така прокламираните хиляди легла в готовност за поемане на случаи, независимо от медицинското им оборудване, са просто кревати без подготвени медицински специалисти до тях. Проблемът може да не е толкова изразен за София и някои от големите градове, но в провинцията е така. Медицински специалисти също така подават молби за напускане – преуморени или са в рискова възраст. Питам: каква точно допълнителна подкрепа получиха българските болници от държавата? Има ли план как лечебните заведения с различна компетентност ще бъдат обезпечени с необходимите кадри? Видяхме случаите и в Добрич, в Гоце Делчев – повече са, да не ги изреждам. Има ли въведен медицински стандарт на поведение и най-вече спазва ли се той при приемане на пациенти? Често говорихме за разделяне на потоците според оплакванията, триажите, адекватна дезинфекция на лечебните заведения, реално налични и достъпни лични предпазни средства за работещите; за инфекциозните отделения и клиники и тяхното неравномерно кадрово обезпечаване на територията на страната; за дългосрочна стратегия с оглед изваждането на инфекциозните болести от финансиране точно по Здравна каса и Вярвам, че всички ще преминем през тази зараза, но също така имаме право да се грижим за здравето си и да бъдем лекувани от всичко останало – и децата, и хронично болните, и раково болните. Все пак да си спомним, че следосвобожденска България, преживяла две национални катастрофи, през 1928 г. беше една от първите държави в света, които елиминираха вариолата. Така че стига алогични сигнали и действия. Необходима е ясна организация, разум и професионализъм.

и лекарите, сестрите и санитарите в отделенията и клиниките, и общопрактикуващите лекари, и лекарите в спешните портали, тоест всички, които сега ни лекуват, и ще ни лекуват без страх или въпреки страха си, заради призванието си. Благодаря Ви.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

преди седем месеца, още на 2 април, призовах правителството да спре незабавно безумието, чрез което имитира управление в условия на борба с пандемия – да закрие този щаб, наречен НОЩ, и да въведе в действие Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия. Да бъде организиран според Националния план Национален пандемичен комитет, оглавен от вицепремиер с конкретен състав и ясни правомощия,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

защото е записано: 1. разработва националната политика за ограничаване разпространението на пандемичния грип; 2. координира дейностите на държавните органи и осъществява връзки с неправителствени организации; 3. анализира данните за епидемичната ситуация по отношение на пандемичния грип, като информира Министерския съвет и обществеността, предлага конкретни противоепидемични мерки за ограничаване на последствията за здравето на гражданите. Какво се случва сега при управлението на тази криза? Вместо да има разработена национална политика и ясни действия съобразно ситуацията, в която сме поставени, има хаотично вземане на решения, издаване на заповеди, коригиране на заповеди и неяснота за бъдещето, в което ще живеем, на територията на Република България. Недоволство сред нашите съграждани има и то ще се увеличава именно заради кризата в управлението и в начина, по който се управлява, дейността на институциите и отношението от страна на властта към всеки български гражданин персонално. Не засягам проблема с кризата в икономиката, с щетата, която

и конкретните действия, мерките, които трябва да бъдат решение на Министерския съвет, за подкрепа на всеки български гражданин. Важно е да отбележим, че когато направих своя призив през месец април да се съобрази министър-председателят Бойко Борисов с нормативната уредба, Вие не бяхте на този отговорен пост. Сега като министър очаквам Вие да се съобразявате със законите и нормативната уредба и да въведете в действие този Национален план на Република България за готовност при грипна пандемия. С действията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

Само благодарение на поведението на българите и доверието в системата и институциите се справихме. Щетите върху икономиката все още не са измерени. Щетите за всеки един българин обаче са ясни. Трябва всеки да пази и здравната, и социалната система, но много важна, а в същото време сякаш остава на заден план, е образователната система, защото и трите могат да доведат държавата ни до тежки, труднопреодолими последствия. Призовавам Ви да съблюдавате стриктно и да контролирате всички наложени мерки, но най-важно – не издавайте противоречиви заповеди, без логика, защото изгуби ли се доверието на хората – със съмнение, няма да се справим този път както показахме вече, че можем. Само заедно може да се справим! Който и министър да превърне народа във враг в тази ситуация, не рискува поста си, а рискува здравето, образованието и социалните мерки на цял народ! Във връзка има много важни въпроси, които стоят на дневен ред, а именно: какъв е механизмът за действие, определен от държавата, при установяване на заразен с коронавирус човек, който е част от определена организация, предприятие или фирма? Всички ли се тестват и здравите продължават да работят, или се затваря обектът, или се поставя под карантина? Задаваме този въпрос, тъй като е много важно да разберем определения от министъра ред, понеже на територията на страната ни сигнализират, че различните РЗИ-та имат различен подход. Вторият ни въпрос е: осигурява ли се коридор за заразените с домашно лечение, за техните регулярни прегледи, изследвания и наблюдения на развитието на болестта? Тоест каква организация е създадена от държавата да гарантира, че болните от коронавирус не чакат за преглед на една и съща опашка с хронично болен човек, който просто трябва да получи рецепта? Бихме били много благодарни, ако получим отговори на тези въпроси. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Безпрецедентната криза – здравна, икономическа, социална и финансова, накара света да разсъждава по друг начин, извън коловозите, и да търси мерки, които са работещи. Смисъл от това разискване днес ние виждаме именно в обсъждане не на аспекта дали преди седем месеца управляващите приеха правилното законодателно решение да се управлява тази криза, като помолиха Народното събрание да създаде извънредно законодателство тогава, а не се позоваха на Националния план за управление на грипна пандемия. Казах: управление на кризата. И днес според мен дискусията трябва да се води в този аспект – управлява ли България правилно кризата, в която се намираме? Уважаеми господин Министър, системата прегрява. Вчера имаше декларация на професионалистите по здравни грижи, които казват, че те са на прага на професионалното прегаряне. Хората се изтощиха. Ние не очакваме от Вас чудеса по отношение на човешките ресурси, защото това е проблем, заложен от десетилетие, но и сега не виждаме стъпки да се решава проблемът за специализацията на дефицитните за българската система кадри. Ние обаче бихме задали към Вас въпроса: смятате ли, че са адекватни реакциите на властта, на управляващите с прехвърлянето на отговорност към регионите? Защото вчера областен управител се обади и каза, че той не желае да носи тази отговорност и да приема правомощия, които даже по закон не са му разписани. Да, бяхме свидетели на това как първо се създаде Национален оперативен щаб. След това се създаде Медицински съвет. Сега Вашата идея е да създадете Национален логистичен оперативен щаб, може би ще поясните какви ще са функциите на този щаб. Това, което очакват хората, е да получат отговор на въпроса: защо при седем заболели, дори безсимптомно, държавата беше затворена, а при 1300, които отчита информационната система всеки ден, мерките изглеждат доста по-либерални? Това са въпроси, на които очакват отговор и лекарите, които работят в системата. Медицинските специалисти, експертните съвети са тези, които трябва да дават своите мнения по въпроса какви мерки трябва да се предприемат. Но управляващите, политиците са тези, които вземат решенията и съответно носят отговорност за тези решения. Ето защо ние смятаме да Ви зададем и въпроса: как ще прецизирате финансирането? Защото не смятаме за нормално след седем месеца от началото на кризата, да има призиви от социалните мрежи за дарения за храна, маски, дезинфектанти, за ремонти на болнични стаи или за подпомагане, за финансиране на лабораторни апарати. Това трябва да спре! От самото начало беше заявено, че 500 милиона ще управлява онзи, другият логистичен щаб какво стана с тези милиони? Това са нашите въпроси и ние очакваме отговор на тези въпроси. Виждаме смисъл в това, за да вървим заедно напред с управление на кризата, а не с констатации, които, за съжаление,

Ще акцентирам само на три цифри, които са днес в статистиката от Националния щаб. Днес за пръв път от началото на пандемията ще преминем 30 000 заразени. Днес, Днес, също за пръв път от началото на пандемията, ще има повече от 1500 български граждани в българските болници. Все още само 80 са в реанимация, въпреки че вчера и онзи ден бяха малко повече – приближавахме 100 човека на контролирана вентилация, което е нещо много сериозно,

Тоест, означава, че в българските здравни заведения, било в доболничната и в болничната дейност, не се изпълняват строго противоепидемичните мерки. Аз като работещ лекар Ви го казвам и от първа линия. Има също и достатъчно технически средства, които не се използват към настоящия момент – за дезинфекция на операционни, манипулационни и други помещения. Виждате понякога заразата какви клъстърни размери добива в някои болници. От тези 1500 медицински лица ние загубихме и няколко знакови медицински специалисти, в моята специалност, и професор Хубчев от град Бургас, за жалост. Мога да дам препоръка на министъра – чрез Националния щаб доста неща се свършиха, но има доста да се свършат. Пак казвам, достатъчно педантично да се спазват противоепидемичните и дезинфекционните мерки – специално на операционните и манипулационните помещения. Благодаря.

Госпожо Славова, имате думата

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, колеги! В държавата цари хаос. Хората са изплашени и притеснени, а случаите на COVID-19 растат. На този фон ден след ден изпълнителната власт излиза с разнопосочни заповеди, инструкции и призиви. Пример за това е вчерашната Ви заповед, господин Министър, за носене на маски на открито, от една страна. От друга страна, твърдата позиция отпреди около седмица на министъра на образованието по време на блицконтрол да не забрани училищните екскурзии и допълнителни дейности. Резултат. Един прост пример: днес автобус с няколко паралелки от едно столично училище, в което има COVID-19, отиват на екскурзия, но в двора същите тези с останалите паралелки ще трябва да стоят на разстояние и с маски вечер, докато чакат родителите си. Днес в Благоевград слушам шефа на РЗИ – вчера ще има лимити за PCR тестове, днес няма да има; вчера няма да има направления, днес ще има направления. Здравните протоколи, които изработвахте РЗИ-тата заедно с училища и детски градини, не спазват на много места, а регионалните здравни инспекции вече нямат капацитета нито да правят проверки, нито да връчват предписания за карантина, нито да правят епидемиологични изследвания, както каза днес и шефът на Столичната регионална инспекция. училища алармират с притеснение, че звънят десетки пъти на телефоните на регионалните здравни инспекции, без да успеят да се свържат. Прехвърлихте целия финансов ангажимент за предпазни средства и материали върху бюджетите на училищата и детските градини, макар че в средата на месец юни Вашият предшественик министър Ананиев каза следното, следното, пример давам – регионална здравна инспекция отправя искания за лични предпазни средства към логистично-координационен център. И в същия този месец юни, след като вече бяха отворили врати детските градини, нямаше постъпило нито едно искане за снабдяване с лични предпазни средства. Замислихте ли се защо това е така? Три месеца по-късно наше проучване установи – сред десетки запитани директори на училища и детски градини никой не е запознат с тази процедура за изискване на предпазни средства. Уважаеми господин Министър, началото на пандемията ни свари неподготвени. Няма система в държавата – здравна, образователна или социална, която след шест месеца епидемия да работи ефективно в настоящите условия. Въпреки редицата апели и предупреждения от наша страна продължава хаосът във всяка една сфера. Ние отново призоваваме – вкарайте ред, успокойте българските граждани с адекватни действия, а не с думи!

Заповядайте – господин Чакъров, имате думата. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Относно ситуацията в страната за състоянието на ковид епидемията е ясно. Тя наистина изисква адекватни мерки, но това, което се каза от Вас, господин Министър,

медицинския персонал, особено извън областните центрове, защото имаше вече такива случаи в Благоевград, наскоро и в Шумен. За Благоевград се отзоваха колеги, основно реаниматори, За Шумен никой не се отзова. След това болните се пренасочват за лечение във Варна. Като цяло, в общините в провинцията, този проблем е много сериозен, още повече, имайки предвид и профила на застаряването и в медицинския персонал, като се почне от лекари на всички нива, които работят в системата на здравеопазването. Там трябва да има ясна визия. Доктор Джафер посочи по отношение на специализациите, че действително трябва да имаме ясна стратегия, ясни разчети, от страна на държавата да има загриженост и реализация за такива специалисти, от каквито имаме нужда. въпрос в това отношение е има ли ясна стратегия и варианти, с които от извънболничната помощ да бъдат прехвърлени наши колеги, лекари, които да помагат на предния фронт за борба с COVID-19? Освен това следващото, което е притеснително, е относно смъртността. В едно интервю професор Балтов, уважаван от нас колега, прави анализ, както и Вие, между другото, сте се изказвали, че смъртността е висока с оглед на застаряващото население, с оглед на придружаващите заболявания – на първо място, изключително високата честота и усложнения от страна на сърдечносъдови заболявания. Като цяло за смъртните случаи се констатира, че те отиват със сериозно закъснение да търсят медицинска помощ. Може би е необходимо да се направи един много добър анализ и профил, за да се види защо отиват късно тези болни

По принцип според мен е време да се помисли да има повече инфекционисти, повече реаниматори, както и за другите специалности, от които имаме нужда с оглед на това, че средната възраст в лекарската гилдия вече е над 55, към 60 години. Това изисква наистина много сериозна загриженост. Но в конкретика – надявам се, че ще ни представите разчетите относно медицинския персонал, който може да бъде на предния фронт извън областните градове и големите болници, както и за подобряване на комуникацията, навременно изпращане, особено на по-тежките, случаи, които изискват по-своевременно лечение. С оглед на изхода – колкото по-рано се диагностицират и постъпват за лечение, толкова шансовете за успешно лечение са по добри. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Реплики има ли?

Аз, меко казано, съм изненадан… Някои хора напускат някои места, но тези места не ги напускат, господин Председателстващ. Моля Ви се да въдворите ред в залата! Наистина съм изненадан, че колегите от ГЕРБ в този толкова важен момент, освен ако няма някаква тактика, изключително премислена, да дойдат накрая и да ударят печата на целия дебат – не взеха до момента никакво отношение. Това е само за начало. Бих Ви обърнал внимание на няколко неща, които ми правят впечатление като клиницист, не като въпроси към Вас. Вие сте достатъчно отговорен човек, за да си вземете своите решения, доколкото е възможно един човек да ги вземе. Мисля, че в нашето предложение точно това е основното, че трябва да има колективно мислене тук, за да се вземат правилните решения. Ще Ви обърна внимание на няколко неща, които ни правят впечатление в хода на

триажа и ешелонирането на болници. Попитаха тогава водещия Оперативния щаб защо се блокират най-големите национални болници. Днес виждам в медиите едно предложение – предлагам Ви сериозно да го преосмислите, всички болници в страната в София те били 90, само 13 са разкрити – тук въпросът е каква е ролята на градските болници, та са блокирани – вече „Пирогов“ и други стратегически лечебни заведения, да имат отделения за COVID-19, професор Ангелов? Това на практика означава възможност за инфилтриране на тази инфекция във всички болнични заведения и последващ блокаж. Давам Давам Ви моето лично мнение, че това решение е изключително рисковано. Има възможност то да бъде много внимателно преосмислено и триажирано по начин, така че особено стратегическите, националните болници, да бъдат оставени да вършат своята сериозна работа. Втората ми препоръка към Вас, като Ваш колега в този дебат, защото той е и законодателен, той е и професионален, той е и емоционален, ако щете, е внимателно да премислите, когато сега говорим толкова много за COVID-19 – навреме ли е диагнозата или не, какво се случва с болните със социалнозначими заболявания? Тук ми направи впечатление носителят на наградата „Лекар на годината“. Той каза нещо, което много ме стресна, че рязко е увеличено късогледството у децата, принудени да се занимават с дистанционния начин на обучение. Много оплаквания получавам от пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, че поради блокаж на отделенията започва забавяне на техния диагностично-терапевтичен план – това е вторият въпрос. Третият най-важен изключителен проблем, за да не бъда многословен, многословен, който беше поставен тук от много колеги, това е въпросът за съхраняването на медицинските кадри. Предупреждавахме като политическа сила, че този начин на отношение към тях – това се каза вече и в декларациите, които бяха цитирани тук на професионалистите по здравни грижи и в декларацията на Националната пациентска организация, че системата не е подготвена, защото хората, работещи в нея, не са достатъчно добре стимулирани. Дано това сега да бъде решено адхок по някакъв начин,

Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания, колеги? Процедура – господин Свиленски. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е към Вас. Моля Ви да дадете думата на министъра на здравеопазването, тъй като формата на дебата е разискване. Ние искаме да чуем какво мисли министърът по въпроса. Парламентарната група има още три-четири минути време, за да вземем отношение. Ако смятате да закриете дебата, да слушаме министъра и след това само да си гласуваме, няма никакъв смисъл от този дебат.

Излишно е да ме убеждавате. Няма да наруша установена парламентарна традиция. Благодаря Ви. Седнете! Продължаваме с изказванията, колеги. Госпожо Дариткова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Намираме се в процедура по разискване на питане, която приключва с Проект на решение. Парламентарната група на ГЕРБ приема призивите за консолидиране на нацията, като разчита, че това ще произтече и от консолидирано отношение за отговорно поведение от страна на всички народни представители – и от управляващи, и от опозиция, и ще подкрепи Проекта на решение, който е внесен във връзка с това питане, въпреки че Проектът на решение няма нищо общо с предмета на питането. Защото предметът на питането е по повод на актуалната ситуация с пандемията от коронавирус и разпространението на заболяването COVID-19. А Проектът за решение, който сте внесли и който ние ще подкрепим,

на широката информираност на обществото по отношение на коронавируса разбират, че няма нищо общо между грипния вирус и коронавируса. Ако не сте видели Плана, който съществува, по отношение на грипната пандемия, мога да Ви припомня някои елементи от съдържанието на този план, защото в него са описани примерно периоди, фази и нива на грипна епидемия, лабораторна идентификация на грипни вируси. После се говори за грипни ваксини, ваксинопрофилактика, медикаменти, които се ползват за лечение на грипа. Смятам, че наистина има смисъл от актуализиране на този план, защото рискът в рамките на ширещата се пандемия от коронавирус да се наслои и грипна епидемия е сериозен и тогава трябва да имаме готовност за реакция и отговор. Разбирам Вашето пристрастие към плановата икономика, но в същото време ситуацията и предизвикателството коронавирус изискваха от всички нас да бъдем изключително креативни и реактивни. реактивни. Убедена съм, независимо от това, че някои си приписват повече заслуги, отколкото в действителност имат, и четвъртото народно събрание, показахме единомислие тогава, когато се взе решение за обявяване на извънредно положение. Това беше мярка, която наистина беше изключително предизвикателство. Всички ние показахме отговорност, когато приемахме първите закони, свързани с това да се предприемат мерки, които да ограничат здравната криза и последствията ѝ като социално-икономическа, и всички действия, макар и критикувани, началото на пандемията показаха, че дадохме възможност здравната система да се подготви за справянето с коронавируса. Факт е, че нито една страна в света не предприе мерки, които да се окажат на 100% ефективни нито страните, които приеха идеята за стадния имунитет, в момента отчитат спад на заболеваемостта, нито страните, които въведоха строги ограничения, което доведе до това, че сега отново в почти всички европейски страни виждаме ръст на заболелите. Затова предлагам ние тук да даваме еднакви послания на обществото. Предлагам наистина да се спазват противоепидемичните мерки и народните представители да бъдат пример за това. Призовавам всички народни представители в залата да си сложат маски, за да покажат на обществото, че това е един от начините да се ограничи разпространението на коронавируса. Предлагам мерките за дистанция, дезинфекция и дисциплина да бъдат прокламирани във всяко едно изказване на народен представител, защото, да, държавата има своите отговорности, но личната отговорност на всеки да пази себе си и околните не може да бъде по никакъв начин заменена с друг ангажимент! И най-вече това, че трябва да пазим работещите в системата на здравеопазването. Уважаеми колеги, смятам, че тук посланията трябва да бъдат в посока на подкрепа на всички, които които сега спасяват човешки животи, и да се постараем именно от тук да тръгне промяна в общественото отношение към лекарите. Това, за което призовавам пък колегите лекари, е да не дават разнопосочни послания в обществото, защото това обърква хората. Другото, което обърква хората, е политизирането на проблема! В никакъв случай един здравен проблем не може да се ползва за политическа пропаганда, защото това е недопустимо и може да доведе само до печални последствия – за съжаление, до повече заболели и загуба на човешки животи! животи! Нека да покажем единство и зрялост на нацията в тази криза, а това трябва да произтече от подобно поведение и подобни послания именно от българския парламент. Благодаря, госпожо Дариткова. Има ли реплики? Господин Михайлов – реплика.

Ви, господин Председателстващ. Уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги! Аз приемам готовността на ГЕРБ, на управляващите да подкрепят нашето решение – това безспорно е от полза за разбирането на българския парламент по отношение на ситуацията, в която се намираме в момента. Не бих искал да влизам в полемики с колегата Дариткова – ние не сме привърженици само на плановата икономика, а на това да има план, който да бъде реалистичен. Това беше смисълът на нашето предложение. Бях сигурен, че ще се хванете за това, че е грипна пандемия. Този план може съвсем спокойно, със съответните, разбира се, поправки да бъде насочен към всяка респираторна инфекция. Надявам се, че сте съгласна, че COVID и вирусът на грипа са респираторни инфекции. Да не говорим за това, че подобни планове влизаха в действие и работеха, когато влизаха пандемични състояния с братовчеди на този коронавирус, който беше, сега вече диагностициран, който се появи още през 2006-а, 2008-а, 2009 г.! Така че не бива да се хващаме за думата – хващаме се за принципа, че трябва да има единно управление на кризата и това управление трябва да бъде поето изцяло от Министерския съвет, не само от министъра на здравеопазването, а от всички отговорни институции, които се занимават с всички проблеми, свързани с тази криза! Колкото до политизирането – с това ще завърша, господин Председателстващ, ние вече обяснихме на Вас, госпожо Дариткова – всяко действие по управление на страната представлява политика! Така че да се шикалкави с това, че не трябва да се говори за едно или за друго в политически аспект точно в залата на българския парламент, е абсолютно неприемливо. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Благодаря. Друга реплика? Госпожо Дариткова? Няма дуплика. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания, колеги?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

осъзнавайки цялата отговорност, която нося, заедно с екипа и с всички български лекари и медицински сестри на територията на Република И в кулоарите Ви казах, че ми е много трудно да разбирам политиката тогава, когато говорим за решаване на въпросите на българските граждани в условия на здравна криза. Не знам за какъв реалистичен план говорим за COVID и за каква респираторна инфекция говорим. Не знам кой за какво ще се хваща и кой какви намерения има да прави, но аз Ви предлагам да се хващаме и да се държим здраво и единствено само за науката! В тази връзка държа да подчертая дебело, че грип и COVID-19 са две абсолютно различни заболявания, които нямат нищо общо помежду си, и в тази връзка ще направя пред Вас сравнително разглеждане на двете заболявания! Първо, етиология. При грипа етиологията е известна става въпрос за грип А, става въпрос за грип Б. При COVID-19 етиологията е известна. По отношение на патогенезата. При грип патогенезата е известна. При COVID-19 патогенезата е неизвестна в пълнота. По отношение на пътя на разпространение. При грип пътят на разпространение е известен. При COVID-19 пътят на разпространение е почти известен. По отношение на диагностиката. Диагностиката при грип е известна и налична. При COVID-19 диагностиката е известна с условия, а именно достоверността на извършваните тестове в самото начало на епидемията в световен мащаб и реализирането на успешен, високочувствителен и сензитивен тест с доказана специфичност по отношение на извършването на така наречената полимеразна верижна реакция. Диференциалната диагноза при грип е е известна. Диференциалната диагноза при пациентите с COVID не е напълно известна. Клиничната картина при грип е известна. Клиничната картина при COVID-19 не е известна в пълнота. Лечението, и тук е основният момент, при грип е известно. И в тази стратегия, за която говорите, има ясно и точно описано лечение с три препарата. Единият от тях е Oseltamivir с търговско наименование Tamiflu, ефективен за тип А и тип Б грип, който блокира невраминидазните рецептори. Zanamivir, или така нареченият Relenza, който блокира невраминидазните рецептори и е ефективен при грип А и Б.

По отношение на ваксините. Ваксина за грип има. Ваксина за COVID-19 няма. За какъв реалистичен план говорите, когато има толкова много неизвестни неща за COVID-19?! Реалистичен план може да бъде направен само ако стъпваме на ясни факти, доказани в медицинската наука! За COVID-19 има над 40 000 публикации в достъпните медицински сайтове, които единствено и само доказват различни теории в целия свят, но не дават отговор на много въпроси, които са търсения на медицинската общност! Все още липсват най-достоверните проучвания, така наречените метаанализи, свързани с COVID-19! В тази връзка считам, че да се направи план по подобие на Плана за пандемичния грип, който да стъпва на реални научни факти и доказани в медицината твърдения, е невъзможно! По отношение на Плана за грипната епидемия. Да, този план е ясен на всички. Този план е приет през 2006 г., през 2012 г. е ревизиран, има издадени съответните издания от Националния център по заразни и паразитни болести.

всички страни ще бъдат изправени пред невъзможността да се справят с нея, и това се видя в целия свят! Надявам се, че няма да се случат картините, за които говорихме в самото начало и в България. Когато говорим за респираторна инфекция, професор Михайлов, трябва да кажем много ясно и точно: да, всички знаем, че COVID-19 е респираторна инфекция, всички очаквахме той да се държи като респираторна инфекция. Но той не се държеше като респираторна инфекция през лятото и не изчезна, въпреки всички професионалисти, които казаха, че това ще се случи! Сега остава да си зададем въпроса: COVID-19 само респираторна инфекция ли е?

Категорично искам да Ви уверя, че всички разписани и приложими дейности от този национален пандемичен план, за който говорите, говорите, могат да бъдат приложени и се прилагат там, където това е възможно, но този план касае единствено и само действията на държавата при пандемичен грип. Трябва да кажем ясно и точно на българските граждани, че в момента в България грип няма. Грипът ще дойде през месец ноември, през месец декември ще се разпространи и очакваме пикове на заболяването през месец януари и февруари. И осъвременяването на този план със сигурност би ни помогнало, за да имаме активни действия през този период. По отношение на въпросите, които бяха зададени от парламентарната трибуна.

е залегнало в Закона за държавния служител, в който се казва, че при достигане на 80% от възнаграждението на допълнителното материално стимулиране на служителите в РЗИ-тата, те повече не могат да получават възнаграждение. И точно това в момента ще бъде променено. Вкарали сме законов текст, който да бъде променен, за да могат служителите на първа линия да си получават допълнителните материални стимулирания по линия на проекта с хилядата лева до края на годината. годината. Категорично няма риск за нито един служител на първа линия от органите на РЗИ, които са държавни служители, да не си получи възнаграждението. Няма смисъл да всяваме излишен страх или напрежение в органите на РЗИ, които са изключително натоварени и пред които се прекланям за денонощния им труд и усилия. По отношение на пациента. Ясно и точно беше представен пред всички журналисти на брифинга пътят на пациента, където ясно и точно бяха дадени отговори на всички зададени от журналистите въпроси от българските пациенти. По отношение Плана за неосигурените и кой ще ги лекува. Неосигурените лица не са възникнали с COVID, неосигурени лица в страната има от самото начало, когато имаме осигуряване. И лечебните заведения в страната – ясно и точно е казано, че обслужват всички неосигурени лица, когато постъпят в лечебното заведение и имат нужда от спешно лечение – било то консервативно или оперативно. А след това има ясни и точни разписани правила как и откъде се получава финансирането за тяхното лечение. По отношение на подготвените медицински специалисти в страната. Да, нямаме достатъчно подготвени медицински специалисти, и по-специално инфекционисти. Да, държавата обявява постоянно места, но няма кандидати. И COVID-19 е точно онова, което трябваше на здравната система, за да покаже нейната цялост, пълнота и реален облик. Това не се случва сега, това се случва за последните 20 години и Вие по-добре от мен го знаете. По отношение на инфекциозните отделения в страната. Всички инфекциозни отделения от 1 август ще получат допълнителен финансов ресурс. Договорите с всички инфекциозни отделения вече са подписани от страна на Министерството на здравеопазването и от 1 август те ще получават допълнителни финансови средства за поддържане на 70% готовност на леглата в тях. По отношение на неяснотата, за която говорите. Неяснота няма само в България, неяснота има навсякъде по света, защото, както Ви казах, неизвестните за COVID-19 са повече от известните. По отношение на образователната система. От тази трибуна прозвучаха две противоречащи си неща. Едното от тях е свързано с необходимостта от мерки за образователната система, които да предпазват учащите се, тоест те да бъдат изведени в електронна среда. Отделно прозвуча твърдението, че тези деца, които учат в електрона среда, получават увреждане на зрението и така нататък. Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че в продължение на месец, месец и половина екипи на Министерството на здравеопазването съвместно с екипи на Министерството на образованието и науката разработиха ясни и точни критерии, които бяха представени на българските журналисти с цел да стигнат до обществеността. тези критерии ясно и точно е записано какво се случва във всяко едно училище, във всяка една област по различни достигнати нива на заболеваемост в съответната област и достигнати проценти на наличие на ученици в съответното училище училище със симптоми, съотносими към COVID-19. По отношение на това какъв е механизмът и вземането на решения в отделните училища, че е различен в отделните области в различните училища. Да, няма как да има унифициран подход, тъй като се провеждат епидемиологични проучвания от органите на РЗИ и в зависимост от резултатите от тези епидемиологични проучвания се предприемат конкретни противоепидемични мерки. Защо държавата при седем човека е затворена, защо при 1300 не е затворена? Защото в самото начало, когато започна всичко, нямаше нищо известно. Защото говорим за нов вирус. Когато говорим за нов вирус, трябва да се предприемат мерки, за да може в резултат от тези мерки да се подготвят всички системи в държавата, така че те да гарантират спокойствие на всички български граждани. Ситуацията с медицинския персонал извън областните центрове е изключително сериозна. От всичките ми обиколки в страната, които ще продължат, в отдалечените от София места имаме сериозен недостиг на медицински специалисти, както по отношение на професионалисти по здравни грижи, така и по отношение на лекари. Това, което може да бъде предприето и ще бъде направено от страна на Министерството на здравеопазването, е именно улесняване на специализациите по Наредба № 1, която ще бъде преразгледана. Второ, ще проведем разговори с ректорите на висшите медицински училища по отношение на университетите, по отношение на прекарването на стажа на българските лекари в такъв тип лечебни заведения и признаването им за преддипломен стаж. По отношение на възможността от извънболничната помощ да бъдат прехвърлени лекари в болниците. Искам да Ви кажа, че сме предприели необходимите действия това да се постигне и започват разговори между отделните представители на съответните лекари по места, по общини, заедно с общинските администрации, с помощта на областните администрации на областно ниво. Разбира се, тук е въпрос на желание и солидарност от тяхна страна. А по отношение на държавата ние ще осигурим необходимото допълнително финансиране, за да бъдат сключени договори с тези хора – ако трябва почасово, ако трябва трудови договори под някаква форма, за да си получат справедливото възнаграждение тогава, когато се включат рамо до рамо със своите колеги. Няма блокирани болници, професор Михайлов. Има болници, които лекуват COVID-19. Няма затворени болници заради COVID-19! Защо всички болници? Защото е много трудно да използваме възможностите на центровете за спешна медицинска помощ да разкарват един болен от болница в болница, защото това е единствено възможният междуболничен транспорт с наличието на екип в ход, в който заболеваемостта се увеличава и много български граждани имат нужда от лечение.

са изключително големи. Не можем да си позволим една линейка да се разхожда от болница в болница, за да настаняваме един пациент от тази болница в друга болница. Там, където е диагностициран един пациент, там трябва да бъде лекуван. Съответното лечебно заведение трябва да изработи всички описани ясни и регламентирани противоепидемични действия, изолатори и съответните места за лечението на тези пациенти.

2019 г. в България по Националната програма са внесени 120 хил. ваксини. По тази национална програма остават неизразходвани значително количество ваксини, тъй като през 2019 г. желанието на българските граждани да си поставят ваксини е било в по-ниска степен. Въпреки това, следвайки Националния план, който изпълнява Министерството на здравеопазването с оглед да повиши процента на ваксиниране на българската нация, за тази година бяха предвидени с 60 хил. повече ваксини, тоест 50% повече, повече, стават 180 хил. ваксини по Националната програма. На българския пазар допълнително бяха вкарани и ще бъдат вкарани 140 хил. броя ваксини. Търсенето в момента е изключително голямо. Търсенето в момента е в целия свят. Наясно сме, че в момента има по-голямо търсене за ваксини. Това, което сме направили от деня, в който разбрахме, че българските граждани имат повишено търсене в аптеките за ваксини, Изпълнителната агенция по лекарствата ясно и точно се свърза с фирмата, която произвежда ваксини, с молба да бъдат осигурени допълнителни количества ваксини за българските граждани. Към настоящия момент търсенето на ваксини в целия свят е с изключително завишени искания за всяка една държава. Проведохме разговори с министър-председателя на Република България по отношение на ваксините и имаме уверението на българското правителство, че във всеки един момент тогава, когато има необходимост от допълнително количество ваксини и такива бъдат налични, България е готова да осигури за българските граждани допълнително количество ваксини, при наличност, независимо от тяхната цена. Благодаря много

Предложението е прието. Ще продължим с въпрос от парламентарния контрол към министър Ангелов. Той е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно наложителните мерки за преодоляване недостига на медицински персонал в Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен. Имате думата, господин Иванов.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

мога да цитирам някои данни. Само днес има 47 новозаразени на територията на област Шумен. Към вчерашна дата има 84 души в болница, като двама от тях са в От общия брой заразени лица в областта има заразени 54 медицински служители, което доведе до недостиг на кадри и невъзможност за осъществяване на неотложната и необходимата медицинска дейност в областната областната болница. В тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки предвиждате за преодоляване на недостига на медицински персонал в „МБАЛ – Шумен“ АД, което се дължи на пандемията от COVID -19? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз. Имате думата за отговор, господин Министър.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

болницата разполага със 16 отделения с 340 легла, пет отделения без легла и клинико-диагностични структури, като съгласно медицинските стандарти това лечебно заведение има 24-часово изпълнение на лечебната дейност по всички разрешени медицински специалности. Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция на територията на – Шумен, е една от болниците, която е определена с нашата заповед за лечението на такива пациенти. В правомощията на органите за управление на лечебните заведения за болнична помощ е вземането на решения за преобразуване на търговските дружества, включително избор на какви структури ще закрият или разкрият в зависимост не само от търсената функционалност и медицинска целесъобразност, а от необходимостта от 24-часово осигуряване на съответните медицински дейности. Възникналата епидемична обстановка, свързана с коронавируса, поставя пред изпитание ресурсите на здравната система. Министерството на здравеопазването е запознато със ситуацията в лечебното заведение. Лично аз съм се срещнал с изпълнителния директор на проведения Областен медицински щаб в Търговище. Той беше там заедно с областния управител на Шумен. От нашата информация, която имаме както от ръководството, така и от официалните данни, които се публикуват за областта през органите на РЗИ, е видно, че лечебното заведение наистина изпитва затруднения при сформиране на медицинските екипи за обслужване на стационарните отделения и Спешното отделение, като положението е допълнително усложнено след настъпването на COVID-19. Ръководството на болницата е предприело действия и се е обърнало за помощ към други лечебни заведения за временно командироване на медицински специалисти. Знаете, че това много трудно може да се случи, разбира се, ако медицинският специалист не прояви желание. Към момента се очаква един лекар да бъде командирован в „МБАЛ – Шумен“ АД за справяне със ситуацията, ако ръководството на лечебното заведение формулира няколко предложения, касаещи командироването на медицински специалисти, и регламентирането на взаимодействията между лечебните заведения в условията на пандемичната криза. Това, което е възможно да бъде направено, и вече се работи по този въпрос, е това, което Ви казах: участието на студентите, техните преддипломни стажове в подкрепа на специалистите в болниците и и съответно медицинските сестри, които могат да бъдат включени в процеса на тяхното обучение, в подпомагане на колегите им в лечебните заведения. Надявам се, ръководството на лечебното заведение да предприеме всички необходими действия, като Министерството на здравеопазването е готово да си сътрудничи и да помага с целия си капацитет, с който това е възможно. Благодаря Ви. Благодаря. Реплика – господин Иванов.

Моята молба, на жителите на град Шумен, както и на медиците е Министерството на здравеопазването да бъде по-активно в своята роля на принципал на болницата, дори ако има възможност, да бъдат отпуснати допълнителни средства за увеличаване на заплащането на лекарите, които да бъдат привлечени от други лечебни заведения. Защото, знаете, че в областните болници, особено в тези в провинцията, нивото на заплащане е далеч по-ниско от това, което се заплаща в някои частни болници. Това е политика на държавата, по която трябва да се работи доста по-сериозно в тази посока и да се обмисли особено в тази ситуация на пандемия от COVID-19. Моят апел, не само моят, но и на гражданите на Шумен, е да се поработи в тази насока. Също така да имате предвид, че леглата, доколкото разбирам, за ковидболни намаляват. Към момента има 84 души, които са хоспитализирани, знам, че се водят преговори във Варна да се превозят пациенти, но да се помисли и в тази посока. Също така да се работи, защото това е ангажимент на Министерството на здравеопазването, ако трябва с подзаконов нормативен акт да може да се уреждат отношенията между различни лечебни заведения с цел по-лесно командироване на лекари – това е, което съм разговарял с Ваши колеги на място в Шумен. Защото в момента един от проблемите е този, защото няма нормативна база, на която това да стъпи, за да задължат директорите в тази посока да бъдат по-активни. Говоря за едно от лечебните заведения, което е общинска собственост и саботира този процес, доколкото ми е известно

с въпроса към министър Ангелов. Сега ще Ви запозная със съобщенията за парламентарния контрол за 23 октомври Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Крум Зарков; Румен Гечев; и Теодора Халачева. 2. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Иван Валентинов Иванов. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на едно питане от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова. 4. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народните представители Димитър Стоянов, Валери Жаблянов, Георги Андреев, Красимир Янков, Лало Кирилов и Николай Иванов. 5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; и Явор Божанков. 6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Кристина Сидорова – два въпроса; Дора Янкова,

Бъчварова, Даниел Йорданов и Николай Пенев; Светла Бъчварова; и Явор Божанков; и на два въпроса от народните представители Кольо Милев; и Светла Бъчварова; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос от народния представител Деан Станчев; Станчев; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Ахмед Ахмедов; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ахмед Ахмедов; и Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева; и Смиляна Нитова; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева; и Георги Гьоков; министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на един въпрос от народния представител Румен Гечев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: един въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; - един въпрос от народния представител Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика